2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 684 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske a kod utvrđivanja dnevnog reda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 i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospodin Stjepan Adanić. Izvolite! Hvala gospodine dopredsjedniče, dame i gospodo. Pred nama je znači jedan bitan dokument. Ja vam odmah na početku ovdje moram reći da je Opća skupština Ujedinjenih naroda što vi vjerojatno i znate, na svom 61. zasjedanju 13. prosinca prošle godine, usvojila Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i fakultativni protokol koji ide uz tu konvenciju. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i fakultativni protokol potpisan je u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku 30. ožujka 2007. godine, a potpisala ga je u ime Republike Hrvatske potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospođa Jadranka Kosor. Istog dana je i 30 zemalja pristupilo potpisivanju te konvencije. Isto tako ovdje je zgodno za reći da je ovo prvi međunarodni ugovor globalnog dosega iz područja ljudskih prava u 21. stoljeću koji će utjecati na cca. 650 milijuna ljudi i osoba s invaliditetom širom svijeta. Republika Hrvatska je glede toga tijekom izrade konvencije i fakultativnog protokola izražavala svoju podršku usvajanju istih pri Ujedinjenim narodima zastupajući stajalište da da postoji potreba promicanja i zaštita ljudskih prava svih osoba s invaliditetom uključujući i one kojima je potrebne veća podrška. Za Republiku Hrvatsku konvencija i fakultativni protokol su od posebnog interesa se ne razumije./… stvaranja daljnjih uvjeta za uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom. Konvencija i fakultativni protokol su dodatni mehanizmi za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda ali i novi iskorak u unapređenju međunarodnog humanitarnog prava koji će značajno pridonijeti poboljšanju položaja osoba s invaliditetom te promicati njihovo sudjelovanje u građanskim, političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim područjima života. A to za Republiku Hrvatsku stranku svih do sada usvojenih ključnih međunarodnih instrumenata na području ljudskih prava i međunarodnih humanitarnog prava predstavlja kontinuitet na međunarodnom planu ali i dalje opredjeljenje za provedbu suvremenih standarda u nacionalnom zakonodavstvu. Temeljna načela na kojima počiva rečena konvencija i fakultativni protokol ujedno su i temeljna načela Ustava Republike Hrvatske kojim se štite ljudska prava i temeljne slobode. Republika Hrvatske je do sada već izgradila sustav prava osoba prava osoba sa invaliditetom koji je u velikoj mjeri podudaran s pravima osoba s invaliditetom određenih ovom rečenom Konvencijom. Poseban napredak vidi se u priznavanju prava osoba s invaliditetom od kako je Republika Hrvatska započela usklađivanje propisa s europskim standardima. Republika Hrvatska promiče aktivnu politiku prema osobama s invaliditetom a posebno promiče njihovu integraciju kao ravnopravnih građana u društvu. Cilj ovog Zakona za potvrđivanje konvencije i fakultativnog protokola kao međunarodnog ugovora kojima Republika Hrvatska preuzima obavezu osigurati puno ostvarenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom bez diskriminacije na osnovi invaliditeta što što podrazumijeva usvajanje odgovarajućih zakonodavnih, upravnih i drugih mjera za postupno provođenje mjera priznatih konvencijom i fakultativnim protokolom uz poduzimanje svih mjera da institucije javne vlasti i cjelokupna javnost naročito cjelokupna javnost, znači kompletne institucije vlasti djeluju u skladu s konvencijom i fakultativnim protokolom. Ovo je posebno bitno Ovim zakonom potvrđuju se konvencije i fakultativni protokol kao i njihove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske i postaju dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. I ovdje sad imam napisano znači, mogao bi vam reći u kojem su području uređene ali mislim da sad nema smisla, moram skratiti se ovo. I rekao bi da znači, fakultativnim protokom da se uređuje priznavanje nadležnosti odbora što je isto vrlo bitno za prava osoba s invaliditetom, za primanje i razmatranje predstavki pojedinaca ili u ime pojedinaca ili skupina pojedinca koje su pravne nadležnosti države potpisnice fakultativnog protokola a koji tvrde da su žrtve kršenja znači, koji tvrde da su Člankom 45. stavkom 1. konvencije određena konvencija stupa na snagu 30 dana nakon pohrane 20 isprave o ratifikaciji ili pristupu kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Člankom 13. stavak 1. fakultativnog protokola određeno je da protokol stupa na snagu danom stupanja na snagu konvencije odnosno 30 dana nakon polaganja 10 isprave o ratifikaciji ili pristupanju. I sada idemo na ocjenu sredstava koji su potrebni za provođenje ovog Za provedbu znači ovog Zakona o potvrđivanju konvencije i fakultativnog protokola odnosno za provedbu konvencije potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske u 2008. godini i nadalje. Znači, devetoj Za provođenje odredaba fakultativnog protokola uz konvenciju nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Ukupno za provođenje konvencije potrebno je u 2008., 2009. i 2010. osigurati godišnje po 62 milijuna 417 tisuća i 728 kuna. Za provedbu konvencije iz djelokruga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta potrebno je osigurati godišnje 47 milijuna, za provedbu konvencije iz djelokruga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u svrhu dogradnje sustava statistike prikupljanja podataka za osobe s invaliditetom potrebno je godišnje prikupiti 417 tisuća Za provedbu konvencije iz djelokruga Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potrebno je osigurati 15 milijuna kuna godišnje i to u svrhu realizacije programa uvođenja osobnog asistenta za osobe sa najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Za provedbu konvencije iz djelokruga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju izvješća o pregovorima o drugom programskom zajmu za prilagodbu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj između ostalog predviđeno je osigurati povećanje redovitih sredstava u odnosu na 2007. godinu za socijalna davanja koja se odnose na pravo osoba sa invaliditetom u godišnjem iznosu od 175 milijuna 990 tisuća i 512 kuna a iznos rečenih sredstava nije potrebno izravno osigurati u državnom proračunu jer je za provedbu konvencije obzirom da su ta sredstva osigurana iz rečenog zajma. Temelj za donošenje Zakona o potvrđivanju konvencije i fakultativnog protokola po žurnom postupku nalazi se u članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojima država i formalno izražava spremnost biti vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom kao na činjenicu da se u ovoj fazi postupka ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora predlažem da se ovaj zakon raspravi i prihvati po žurnom postupku objedinjujući prvo i drugo čitanje. Iz istih razloga navedeni za donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije fakultativnog protokola po žurnom postupku predlaže se i stupanje na snagu zakona danom objave u

Da. U ime Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo predsjednik odbora gospodin Marko Turić. poštovani državni tajniče. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 74. sjednici odbora održanoj 23. svibnja 2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 9. svibnja 2007. godine. Odbor je zakon raspravio kao matično radno tijelo sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Članovi odbora u raspravi su izrazili punu podršku donošenju ovoga zakona i preuzimanje obveze punog ostvarenja svih ljudskih prava i temeljnih osoba sa invaliditetom. Republika Hrvatska kao socijalna država temeljem Ustava i pozitivnih zakonskih propisa promiče zaštitu ljudskih prava svih osoba s invaliditetom posebno onih kojima je potrebita veća i trajna podrška. Kako je Republika Hrvatska do sada usvojila sve ključne međunarodne instrumente koji se odnose na ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo potvrđivanje i ove konvencije i protokola pokazuju jasnu namjeru za provedbu predloženih standarda putem nacionalnog zakonodavstva. Nakon kraće rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz Konvenciju s pravima osoba s invaliditetom u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, u službenoj uzvratnoj posjeti Saboru Republike Hrvatske je izaslanstvo njemačkog Bundestaga na čelu sa njegovom ekselencijom Norbertom Lammertom predsjednikom Bundestaga pa ih srdačno pozdravimo.

u ime ova ostala dva odbora? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je klub SDP-a i gospođa zastupnica Vesna Škulić. Izvolite, gospođo. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Nakon skoro pet godina pregovora Generalna skupština Ujedinjenih naroda je na svojoj 61. sjednici održanoj 13. prosinca 2006. godine usvojila tekst Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja je pritom ponuđena za potpisivanje. Bivši tajnik ujedinjenih naroda Kofi Anan pozdravio je ovaj sporazum kao povijesno postignuće sa preko 650 milijuna osoba s invaliditetom širom svijeta što ujedno predstavlja i prvi dokument o ljudskim pravima u 21. stoljeću. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom stupit će na snagu mjesec dana nakon što dvadeset zemalja potpiše i ratificiraju ovaj dokument. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom je sveobuhvatni dokument koji pokriva sva područja života i na adekvatan način održava povezanost i međuovisnost svih prava građanskih, političkih, socijalnih, ekonomskih i kulturnih. Ovom konvencijom se ne stvaraju nova prava nego se ponovno potvrđuju i osiguravaju već postojeća prava ove populacije koja su predviđena ostalim konvencijama o ljudskim pravima. Nadalje, ovim dokumentima se priznaje potreba da se osobe s invaliditetom prepoznaju kao punopravni članovi koji na osnovu jednakosti doprinose razvoju društva zajedno s drugim osobama. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom neophodna je zbog činjenice da osobe s invaliditetom predstavljaju jednu od grupa koja se najviše marginalizira te često ljudska prava naknada i rutinski nepriznata ili neprovediva. Iako konvencija ne stvara nova nego samo potvrđuje već postojeća prava ovim dokumentom se posebno zabranjuje diskriminacija osoba s invaliditetom u svim područjima života uključujući građanska prava, pristup pravdi, obrazovanju, zdravstvenim uslugama i drugim. Već sam naglasila da je to najveći milenijski dokument UN-a inače po mnogo čemu specifičan. Osim što i prvi UN-ov dokument koji se isključivo bavi zaštitom i promicanjem prava osoba s invaliditetom specifičan je po tome što je u izradi konvencije osim predstavnika država članica sudjelovao i veliki broj nevladinih organizacija. Na zadnjoj sjednici oko 800 članova nevladinih organizacija. Na taj način slala se poruka zemljama članicama UN-a i svijetu na koji način i na kojim sve razinama se mora poštivati načelo o nama, uvijek sa nama. To ne znači da osobe s invaliditetom trebaju biti nečiji paravan. Već one same moraju aktivno sudjelovati u kreiranju politike prema sebi samima. Također je pred nama i Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom s Konačnim prijedlogom zakona. Mi kao Klub SDP-a snažno zagovaramo građanska, politička, socijalna i ekonomska i kulturna prava osoba s invaliditetom i kroz svoju politiku prema osobama s invaliditetom koju smo izrazili kroz Deklaraciju o pravima osoba s invaliditetom koju je na naš prijedlog Hrvatski sabor usvojio 2005. godine. Moram naglasiti da nažalost nismo naišli na veliko razumijevanje Vlade koja je smatrala da je Deklaracija nepotrebna te su bili potrebni pregovori sa saborskom većinom da Vlada promijeni mišljenje i da se Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom usvoji i na taj način još jednom upozorimo na stanje ljudskih prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Dakle već sam naglasila da uz snažno zagovaranje i podržavanje zakona koji štiti područje osoba s invaliditetom Klub SDP-a će podržati Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Međutim smatramo da predloženi tekst zakona, a također i prijevod Konvencije nije u skladu s obvezama koje je Hrvatska potpisala 30. ožujka 2007. i koji ne odgovara originalu teksta. Klub SDP-a drži da je usvajanje ovog Zakona po hitnom postupku nepotrebno i nepoželjno jer zbog brzine može donijeti više štete nego koristi. U tekstu zakona koji je predložen nigdje se ne vidi da se moraju iskazivati socijalni učinci predviđenih promjena. A ono što je iskazano je vrlo ograničeno i postavlja se pitanje da li se u zakonu razmišlja o tome da će se morati intenzivnije smanjivati broj osoba koje žive u institucijama. Da će neke strukture, centri za socijalnu skrb, obiteljski centri, specijalizirane udruge, privatne organizacije i tako dalje morati pružati razne vrste usluga u zajednicama i da bi u idealnom slučaju Ministarstvo trebalo imati nekakav plan djelovanja i nekakvi vremenski okvir. U zakonu su predviđeni troškovi samo na područje obrazovanja, dogradnju sustava statistike, troškova za uvođenje instituta osobnog asistenta za osobe s najtežim invaliditetom, a potpuno je nejasno na koje se socijalna davanja odnose sredstva za djelokrug rada, za poslove za koje je zaduženo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Osim financijskih učinaka potrebno je sukladno Poslovniku o izmjenama i dopunama Poslovnika Vlade od 10. veljače 2005. iskazati procjenu socijalnih učinaka. Prijedloga zakona procjena socijalnih učinaka nije dovoljno precizno iskazana i iz tih razloga predlažemo upućivanje zakona na doradu predlagatelju. Izdvajamo neka područja iz Konvencije u kojima će biti potrebne neke promjene i dorade. Članak 21. Pravo na informaciju u obliku prikladnom za osobe s određenom vrstom invaliditeta. De facto Konvencija upućuje države potpisnice da Braillovo pismo i znakovni jezik koristi kako, koriste kako u obrazovnom sustavu tako i drugim javnim institucijama. Tako se ostvaruje preduvjeti da ovi načini komuniciranja dobiju status manjinskih jezika. Članak 12. Pravo na potpomognuto odlučivanje za razliku od mehanizama oduzimanja poslovne sposobnosti. Konvencija otvara prostor za uvođenje instituta potpomognutog odlučivanja što znači da se osobi s teškoćama ne oduzima poslovna sposobnost već da ona u svakom trenutku može koristiti usluge profesionalnog savjetovanja koje će joj pomoći da donese odluku koja je u njenom najboljem interesu. Prema tome potrebno je razmotriti usklađivanje Obiteljskog zakona. Pravo na neovisno življenje uključuje nas u zajednicu, to je u članku 19. Naime u tekstu Konvencije se institucije uopće ne spominju. Obitelj je za svaku osobu od velikog značaja, ali za osobe s invaliditetom ona ima još snažniju ulogu. Preambula Konvencije potvrđuje da je obitelj prirodna i osnovna jedinica društva te da bi osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji trebali primati potrebnu podršku kako bi obitelji mogle doprinijeti potpunom i ravnopravnom ostvarivanju prava osoba s invaliditetom. Mreže podrške obiteljima kroz prijevoz, institut osobnog asistenta, povremene oblike skrbi za djecu i odrasle članove obitelji, pomoć u kući i pristup informacijama tek se razvijaju te ih je potrebno dodatno poticati, razvijati standarde kvalitete i sustavno financirati. Članak 23. Konvencija, preuzeta je obveza zaštite osoba s invaliditetom u pitanjima braka, društvenih odnosa i obitelji. Također su se obvezale na osiguranje jednakih prava djeci s invaliditetom poštujući obiteljski život te na zalaganje da djeca s invaliditetom ne budu odvojena od svojih obitelji protiv svoje volje osim kad je to u najboljem interesu djeteta. Osim u slučaju da neposredna obitelj nije u mogućnosti brinuti se za dijete s invaliditetom. Vlade se slažu poduzeti svaki korak da bi se pružila skrb unutar šire obitelji odnosno unutar zajednice u kojoj obitelj živi. I stoga je jasno da država treba poduzeti konkretnije korake u smjeru transformacije institucija. Članak 24. Kada se radi o obrazovanju cilj je potpuno uključivanje u Konvenciji se ne spominju ni posebni razredi, razredni odjeli ni tzv. specijalne škole. Naprotiv Konvencija se zalaže za potpunu integraciju u obrazovni sistem pod jednakim uvjetima kao i svi ostali učenici u zajednicama u kojima učenici žive prema potrebi učinkovite, individualizirane mjere podrške. Konvencija također nalaže da se usluge rehabilitacija kako u zdravstvo, ali i socijalne usluge moraju osigurati što je bliže moguće mjestu stanovanja osobe s invaliditetom uključujući i ruralna područja. Članak 27. Pravo na rad i zapošljavanje. U ovom dijelu Konvencija uopće ne spominje zaštitne radionice već govori o pravu na zapošljavanje pod jednakim uvjetima. Međutim naglašava da se pristup radnom mjestu ne odnosi samo i jedino na otklanjanje arhitektonskih barijera već na uvođenje novih tehnologija u cilju prilagodbe sredstava rada. Prilagodbe radnog vremena i uvođenje radnog asistenta. Također smatramo da zbog lošeg prijevoda ili omaške prevoditelja u članku 12. se navodi pravna sposobnost umjesto poslovne sposobnosti. Naime članak glasi: Jednakost pred zakonom. Države stranke ponovo potvrđuju da se osobe s invaliditetom imaju pravo svugdje brinuti, svugdje biti priznate kao osobe jednake pred zakonom. Stavak 2. Država stranka će prihvatiti da osobe s invaliditetom imaju pravnu sposobnost dakle pravni položaj na jednakoj osnovi kao i druge osobe u svim aspektima života. Gospodine državni tajniče, ja bih tu malo sada prestala čitati pa bih vas upitala. Da li se možda omaškom dogodilo da se u prevođenju dogodila greška obzirom da je u ovom prijevodu dakle Konvencije nakon 13.12.2007., 2006. godine napisano Države potpisnice će prihvatiti da osobe s invaliditetom imaju pravo punu poslovnu sposobnost koja u hrvatskom zakonu daje puno višu razinu prava. Dakle, poslovna sposobnost koja se ne može oduzeti. Isto tako, obzirom na da su neke zemlje nemaju u svojem jeziku jasan stav o legal capasity. Dakle, zemljama članicama se preporučilo da stave onu terminologiju, dakle koja će osigurati najveću razinu prava, pa bih ja vas molila nakon ovog mog izlaganja da mi vi objasnite da li se radi o omašci ili jednostavno će Hrvatska potpisati, odnosno ratificirati konvenciju i onda će još na nižu razinu spustiti razinu prava osoba s invaliditetom naročito kada su u pitanju osobe s intelektualnim teškoćama. Ja bih sad nastavila dalje. Inače, u hrvatskom pravu postoje tri vrste sposobnosti, pa ću pokušati objasniti vama i kolegama pa da vidimo da li je stvarno potrebno to ići po hitnom postupku ili da možda malo zastanemo u interesu 450 000 stanovnika ove zemlje. U hrvatskom pravu postoje tri vrste sposobnosti. Pravna sposobnost koju fizička osoba stječe rođenjem. Dakle, koju smo mi dobili u materijalima za ovu sjednicu, a pravne osobe upisom u registar, a podrazumijeva sposobnost biti nosilac prava. Pravna sposobnost fizičke osobe se ne može ograničiti zakonima. Poslovna sposobnost, dakle to je kod nas najveća moguća prava dakle koja se dobivaju poslovnom sposobnošću koja fizička osoba stječe s punoljetnošću, navršenih 18 godina života, a podrazumijeva sposobnost biti nosilac prava i obveza, poduzimanja pravnih radnji u svoje ime i u svoju korist. Poslovna sposobnost fizičke osobe može se ograničiti zakonom, dakle Obiteljski zakon lišen je poslovne sposobnosti

koju fizička osoba stječe u pravilu s punoljetnošću, a podrazumijeva sposobnost obavljanja određenih poslova i radnih zadataka vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa. Za osobe s invaliditetom je najvažnije ostvarivanje poslovne sposobnosti budući da se pojedine skupine osoba s invaliditetom shodno zakonskim propisima lišavaju poslovne sposobnosti, a slijedom toga ostvaruju mnogih zajamčenih ljudskih prava. Obzirom i da je na samom zasjedanju UN-a u kolovozu 2006. dakle posljednjeg dana zasjedanja ad hoc odbora za izradu konvencije bilo dvojbi oko tog članka postignut je dogovor koji neće biti na štetu osobama s invaliditetom. Naime, u kineskom, arapskom i španjolskom jeziku ne postoji izraz za poslovnu sposobnost, tj. koristi se koristi se u drugom značenju. Zemljama članicama je predloženo da kod prevođenja koriste onu pravnu terminologiju koja daje najvišu razinu prava. U ovom slučaju to bi kod nas po definiciji bila poslovna sposobnost. Dakle, nadam se da se ovdje radi samo o omašci u provođenju jer bi u protivnom Vlada morala uložiti rezervu na taj članak, a znamo kako su dugotrajni ti procesi i koliko bi to bilo šteta i nepravda prema osobama s invaliditetom posebice prema osobama s intelektualnim teškoćama. na kraju krajeva ne bi bio ni u duhu same konvencije. A sad smo na potezu mi. Nije dovoljno samo potpisati i ratificirati. Ovdje je potrebno djelovanje na svim razinama i maksimalno uključiti osobe s invaliditetom u procese odlučivanja. I na kraju izjava predstavnika delegacije Zimbabvea. Ova konvencija ne bi trebala predstavljati minsko polje riječi i izraza koji će nam eksplodirati u lice. Dakle, treba djelovati. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala vama poštovana kolegice. U ime kluba HNS-a poštovani kolega Lesar. Izvolite kolega Lesar. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Klub Hrvatske narodne stranke podržava da Hrvatska ratificira ovu konvenciju, mada nakon ovih primjedaba kluba SDP-a o tekstu prevođenja, odnosno o hrvatskoj verziji koja nam je priložena ovom zakonu postoji istinska dvojba da li bi zaista, ne bi li bilo potrebno, pametno i dobro da se još jedanput prijevod pregleda ispravi. Jer prilikom ili ukoliko dođe do krivog ili lošeg prijevoda u primjeni konvencije možemo imati problema kasnije. Međutim, mene je iznenadila brzina ratifikacije ove konvencije jer morate priznati da je neuobičajeno u ovom Saboru da ratificiramo konvencije koje su donijete prije mjesec, dva dana, a neke i nakon 3, 4 i 5 godina tek stavljamo na dnevni red i mislio sam da to ima nekakve veze sa zakonom kojega imamo pod šestom točkom dnevnog reda, a to izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. No, razočarao sam se. Taj prijedlog izmjena zakona o socijalnoj skrbi uopće ne prati ovu konvenciju u domeni prava invalida, pa mi nije jasno zašto gospodine državni tajniče Vlada inzistira na hitnosti postupka. To tim više što očito i kod prijevoda nešto ne štima do kraja. Drugo što želim naglasiti da ni sami sebe ne smijemo ni pokušati zavarati, a posebno to ne smijemo napraviti prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj kako će ratifikacijom ove konvencije problemi, njihovi problemi biti otklonjeni ili da će doći do ne znam kako bitnijih pomaka u zakonodavnoj regulativi, provedbi i nadzora nad provedbom zakona samo zbog toga što ćemo ratificirati ovu konvenciju. Da li nam je ova konvencija trebala ili treba da primjerice da nakon 8 godina zahtijevanja različitih udruga i invalida konačno dobijemo od Vlade Prijedlog Zakona o invalidskom dodatku kojega recimo Savez slijepih pokušava već 8 godina da Sabor usvoji. Da li nam je ova konvencija potrebna da bi Vlada predložila da prava invalida, invalidnih osoba ovise o stupnju i vrsti invaliditeta a ne po njegovom nastanku. Da li će ratifikacijom ove konvencije Vlada po hitnom postupku, a prije izbora konačno predložiti zakone kojima ćemo invalide, o invalidima skrbiti i zaštitu im pružati prema onom stupnju i vrsti invaliditeta kojega stvarno imaju ili ćemo ostaviti na snazi stotinjak zakona koji su napravili podjelu i nepravde među invalidima. Da li će ova konvencija požuriti gospodine državni tajniče vas, vaš resor i vaše ministarstvo da predložite uvođenja invalidskog minimuma na što nas obavezuje Konvencija međunarodne organizacije rada koju Hrvatska još uvijek nema. Dakle Konvencija u koju je Hrvatska preuzela još '90.-ih godina prije 15 godina pa ju ne provodimo. Ono što me dalje zabrinjava su propisi koje smo netom donosili ili koje bi trebali imati ali nemamo vezano je recimo na članak 5. Konvencije koji propisuje države, obavezu države stranaka prihvaćaju da sve osobe su jednake pred zakonom, te imaju jednako pravo bez ikakve diskriminacije na jednaku zaštitu i jednaku korist temeljem zakona. Koji zakon postojeći koji govori o pravu invalidnih osoba poštuje načelo jednakog prava kada su prava invalida razvrstana po nastanku invaliditeta, a ne po vrsti invalidnosti. Članak 2. Konvencije definira značenje određenih pojmova i utvrđuje diskriminacija na osnovu invaliditeta označava svako razlikovanje, isključivanje ili ograničavanje na osnovi invaliditeta koje ima svrhu ili učinak sprječavanja ili poništavanja priznavanja uživanja ili korištenja svih ljudskih prava, temeljnih sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, društvenom i svakom drugom području na ravnopravnost s osnovi drugim osobama. Da li će ratifikacijom ove Konvencije se desiti presedan pa će Ustavni sud Republike Hrvatske konačno postupiti po zahtjevu za ocjenu ustavnosti koji mu je podnijet prvi put 1999. godine? pa drugi put 2001. godine? Pa treći put krajem prošle godine kada se Ustavnom sudu sa zahtjevom ocjene ustavnosti mirovinske reforme iz '98. obratio pučki pravobranitelj? 7, 8 godina Ustavni sud Republike Hrvatske ne postupa po nekoliko zahtjeva za ocjenu ustavnosti koje je dat u ime oko 30 tisuća invalida rada. Ili invalidi rada nisu invalidi po ovoj Konvenciji ili po našim zakonima? Ili i tu provodimo različiti pristup različitim kategorijama invalida? I možete zamisliti jamčimo da neće biti diskriminacije prema invalidima. A Ustavni sud 8 godina šuti na sve podneske i zahtjeve za ocjenu ustavnosti. I mi im jamčimo jednakost pred zakonom, a oni traže da Ustavni sud ocijeni da li su njihovo prevođenje iz privremene skrbi u trajnu invalidsku mirovinu sa prepolovljenim materijalnim pravima bili ustavna ili ne. I želimo ljude uvjeriti kako će ratifikacijom Konvencije invalidima biti puno lakše. Nadalje, u ovoj Konvenciji također postoji i odredba u članku 24. točka 3.a olakšati učenje Braillovog pisma, alternativnih pisama, alternativnih načina sredstava i oblika komunikacija. Hoće li Hrvatski sabor konačno dobiti odgovor na pitanje da li su udžbenici za osnovne i srednje škole na Braillovom pismu ušli u standard, udžbenički standard kojega djeca učenici u redovnim školama dobivaju besplatno? 10. put se to pitanje postavlja u Parlamentu i nitko na njega ne želi odgovoriti. Zadnji put je rečeno bit će, bit će, ne zna se kada. I završavam sa sljedećim. Članak 33. država i stranke će u skladu sa svojim pravnim i administrativnim sustavom održavati, osnaživati, imenovati ili uspostaviti okvir za djelovanje unutar odnosne državne stranke, uključujući jedan ili više nezavisnih mehanizama kako bude primjereno koje je će promicati, štiti i nadzirati provedbu Konvencije. Dakle imamo obavezu osnovati stalno tijelo provedbe Konvencije. Što to za invalide u Hrvatskoj znači? Ništa. Kad i bude osnovano nekakvo državno ili paradržavno tijelo tim ljudima se ne jamči ništa. A ja ću vam to dokazati. Hrvatski sabor je svojim Zaključkom usvojen 19. studenog 2004. zaključio obavezuje se Vlada Republike Hrvatske da u što kraćem roku izradi cjelovitu analizu materijalnog položaja invalida rada, te dostavi na raspravu Hrvatskom saboru. Ovaj Zaključak nije usvojen na temelju oporbenog prijedloga, ovo je Zaključak Hrvatskog sabora. Da li je od 24. studenog 2004. godine hrvatska Vlada Saboru dostavila analizu materijalnog položaja invalida rada? Jel se sjeća netko te analize, jeste ju imali tko prilike vidjeti i dobiti? Zašto smo tu analizu, taj Zaključak donijeli? Pa upravo zbog toga što su svi argumenti i činjenice ukazivale na to da se s invalidima rada nešto desilo kada smo ih silom zakona '98. s privremene skrbi prebacili u trajnu invalidsku mirovinu i još napravili razliku između onih koji rade i ne rade u materijalnom zbrinjavanju. Ja sam se obratio predsjedniku Vlade 24. siječnja 2006. I pitao sam premijera Sanadera kada će Vlada dostaviti tu analizu Saboru. Premijer mi je odgovorio da radna skupina koja je u međuvremenu izmijenjena novim članovima i dalje rade na analizi. Dakle to je bilo u siječnju 2006. Sada je kraj svibnja 2007. Moram priznati neka čudna radna skupina koja još uvijek radi pa se stalno izmjenjuje u svoje sastavu ili ne zna što bi trebala napraviti, ili joj je naloženo da ništa ne naprave. U tom odgovoru, a što se tiče Fonda za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja invalidnih osoba tog 24. siječnja 2006. premijer je napisao: "Cjelovitu analizu novih poticajnih mjera za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom biti će moguće izraziti tek nakon pune jednogodišnje provedbe zakona i odluke.". Pa prošle su dvije godine. Nema ni te analize i izvještaja. Kome se treba obratiti gospodine državni tajniče u vašoj Vladi, u hrvatskoj Vladi, što trebamo poduzeti kao saborski zastupnici, tko je taj na potezu koji će prvo učiniti potez da Vlada izvrši zaključak Sabora i dođe sa analizom da vidimo kakav je materijalni položaj invalida rada i tko je taj u ovoj državi, što se treba desiti da bi Ustavni sud nakon 8 godina se udostojio, a podsjećam vas da se radi o istim sutkinjama i sucima Ustavnog suda koji su nedavno ničim izazvani protumačili da moramo zakonima žene natjerati da rade 5 godina duže, u istim sutkinjama i sucima Ustavnog suda koji su bez ikakvog podneska i zahtjeva sa strane stavili van snage odredbe Zakona o neisplati dodatka na radni staž 0,5% po godini radnog staža i time sebi povećali plaću za 20-tak posto. Tamo im nije trebalo ni podneske, ni zahtjeve, ni požurnice, ništa im nije trebalo i u roku mjesec dana su donijeli takvu odluku. Ovdje kada se radi o interesu, a najčešće o egzistenciji 30-tak tisuća građana ove države koji su invalidi rada, koji su primali tisuću 300, tisuću 500 kuna na skrbi natjerani u invalidsku mirovinu sa 680 do 720 kuna mirovine nitko ne želi donijeti pravorijek. Vjerojatno zato da se i spriječi i onemogući da se obrate europskom sudištu i tamo zatraže pravdu. Ovo je uspješna kočnica kako Ustavni sud građane Republike Hrvatske sprječava da se obraćaju europskom sudištu. Hvala Molim lijepo. Poštovani kolega Damir Kajin u ime kluba IDS-a. Izvolite Daleko od toga da ova država nema visoke standarde barem kada je riječ o invalidima iz Domovinskog rata, ostali nisu baš u takvoj poziciji. Mislio da ću u ovoj Konvenciji pronaći odredbu koja bi sve invalide izjednačavala, ali na žalost toga u Konvenciji nema. Znači biti će da i drugdje u svijetu čini se distinkcija između pojedinih grupa invalida. Netko je izračunao da će za ovu Konvenciju trebati izdvojiti 62 milijona 417 tisuća kuna u 2008., 2009., 2010. godini, međutim dalje u obrazloženju se kaže da u djelokrugu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta potrebno je godišnje osigurati 47 milijuna kuna, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvu 417 tisuća kuna, Ministarstvo obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti 15 milijona kuna, a za provedbu konvencije iz djelokruga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi sukladno zaključku Vlada Republike Hrvatske u prihvaćanju izvješća iz pregovora o drugom programskom zajmu za prilagodbu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj još 175 milijuna 999 tisuća kuna tako da bi iduće godine po ovoj Konvenciji, računajući i taj zajam trebalo dodatno osigurati u proračunu 238 milijuna 417 tisuća i 240 kuna. To nisu zanemariva sredstva, jasno da to IDS podržava. Dapače mislim isto tako da invalide 2. svjetskog rata treba izjednačiti sa onima iz Domovinskog rata. Za mene su u ovoj Konvenciji ključni sljedeći instituti. Prije svega 3. to su opća načela poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije, nediskriminacija tih osoba, puno i učinkovito i učinkovito sudjelovanje i uključivanje njih u društvo, jednakost između muškaraca, žena. Zatim članak 9. koji govori o pristupačnost, a odnosi se na građevine, ceste, prijevoz, druge zatvorene, otvorene prostore. Zatim, država stranka će također poduzeti odgovarajuće mjere radi razvijanja, poticanja, praćenja provedbe minimalnih standarda, smjernica za pristupačnost prostora i usluga itd. Članak 16. koji govori o slobodi od izrabljivanja, nasilja i zlostavljanja. Zatim članak 19. to je neovisno življenje i uključenost u zajednicu gdje se kaže da država stranka ove Konvencije priznaje jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe itd. I dolazim tu do članka 27. koji je zapravo ključan, a govori o radu, zapošljavanju. Znači, govori se o tome da se zabranjuje diskriminacija temeljem invaliditeta, pod b) zaštita osoba s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugima u pogledu pravednih i povoljnih uvjeta rada uključujući jednake mogućnosti, jednaku plaću za rad iste vrijednosti, zatim omogućavanje djelotvornog pristupa osoba s invaliditetom općim tehničkim programima. Zatim, pod d) promicanje mogućnosti zapošljavanja i karijernog napredovanja osoba s invaliditetom na tržištu rada, pod f) promicanje mogućnosti samozapošljavanja poduzetništva, zapošljavanje osoba s invaliditetom u javnom sektoru i da ne nabrajam sve ostalo. Znači članak 27. je na neki način bit ove Konvencije. E sad kako u ovoj zemlji, u zemlji sa 300 tisuća nezaposlenih osigurati mogućnost da i invalidi rade, da zarade za život, da se osjećaju korisnim, a ne nečijom brigom, da ih se ne sažalijeva ili zbog invaliditeta da im se ne daje šansa. E kako to postići u ovoj zemlji koja ima 300 tisuća nezaposlenih? Kako to postići u zemlji gdje je preko 90% hrvatskog gospodarstva u ovom trenutku privatno, gdje više nema sentimenta prema nikome, pogotovo gdje nema nikakve poštede na ovom tržištu, gdje nitko nikoga ne štedi, gdje svatko razmišlja isključivo o sebi, a pitanje da da li i oni koji su za to odgovorni o onima kojima bi trebali skrbiti. U ovoj zemlji uvažena gospodo zastupnici ima 429 tisuća 421 invalidna osoba. Ponavljam, gotovo 430 tisuća ljudi 10% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske su na neki način invalidi. Od toga muškaraca 245 tisuća 897, žena 183 tisuća 524. Od rođenja

Mi imamo u Republici Hrvatskoj 109 tisuća 104 invalida rada, od čega muškaraca 71 tisuća 310, žena 37 Bolesnih invalida, znači koji su kroz bolest stekli invalidnost ima 197 tisuća 410. Muškaraca 84 tisuće, žena 113 tisuća. Od prometnih nesreća u ovoj zemlji imamo 18 tisuća 411 invalida. Muškaraca 12

ne znam, mrtvo slovo na papiru. Za tih 430 tisuća invalida ili invalidnih osoba u Republici Hrvatskoj osiguravaju se znatna sredstva. Koliko, ja nažalost ne znam, jer bi to trebalo kumulativno izvući po stavkama sviju hrvatskih ministarstva ali može se spekulirati da gotovo 10% hrvatskog proračuna teškog nekih 106, 107 milijardi kuna ide za potrebe invalidnih osoba. No, jasno. Novac ne smije biti prepreka kada je riječ o invalidima. Međutim, ono što je prepreka, ono što je zapravo bitno kako tim ljudima osigurati posao? Ti ljudi, barem neki od njih ili jedan veliki broj mogu raditi, možda ne sve poslove, većinu da. Država bi zasigurno trebala posebno posebno stimulirati zapošljavanje invalida. Ne može jasno ništa nikome nametati osim u tim javnim službama kao što npr. imamo zakonima riješeno da prednost pri zaposlenju pod istim uvjetima itd., imaju branitelji. Pa bi možda čak i invalide trebali uzdignuti na tu razinu. Ali, iz dana u dan, u ovoj zemlji imamo sve manje i manje državnih tvrtki ili onih u vlasništvu lokalne samouprave, sve više je tvrtki u vlasništvu privatnih osoba. E, sada kako to podredit, to zapošljavanje invalida interesima poduzetnika, ne znam nezaposlenih, države, lokalne zajednice itd.? Kojim mjerama se taj problem može može riješiti ili kojim mjerama bi se taj problem trebao rješavati? Kojim stimulacijama? Hrvatska poznaje određene stimulacije za invalidne osobe ali, zapošljavanje invalida, to vidimo svi u svojim sredinama ide teško, često često gotovo i nemoguće. Ponavljam. Ova konvencija, to je zasigurno dobra stvar. S provedba iste bez obzira što se ovdje naznačio ovaj podatak od 62 milijuna kuna u 2008. zbog tog zajma Svjetske banke 238 milijuna kuna. Nešto će se dodatno znači, novca izdvojiti za invalidne osobe. I sada, vjerojatno će njihov status, sumnjam biti bolji, ali recimo da vis a vis tog novca može eto, barem se skrenuti dodatna pozornost na te osobe. No, suština još jedanput je posao, a njega nažalost neće biti. Postoje neke tvrtke u Republici Hrvatskoj koje opet rade isključivo samo za državu, znači mimo tih javnih natječaja, znači nekim preferencijama i to isto tako treba stimulirati, jer zapravo i na taj način vidimo da se vodi socijalna politika. Neću sada spominjati ni jednu od njih, ali takvih nekih tvrtki, radiona u kojima radi 30, 40, 50 invalida Hrvatska poznaje od Pule nadalje. Znači. Što je ekonomija neke zemlje snažnija, to je položaj po mom sudu i invalida ili bi trebao položaj invalida biti bolji. Samo ta ekonomska snaga zajednice uvijek ne prati i ovu društvenu ili socijalnu svijest kod pojedinca, kod lokalne zajednice, kod države da tim ljudima na neki način treba veća pažnja nego možda ostalim građanima. A ako ne onda ne barem manja, zato jer su i oni na tom tržištu rada u neusporedivo lošijoj poziciji od osoba koje se ne nalaze u njihovoj situaciji. Konvencija eto, upravo zbog tih sredstava, ipak je to 238 milijuna kuna ne bi trebala ostati mrtvo slovo na papiru. Ali pretpostavljam, sumnjam zapravo da će našim invalidima biti puno bolje i sa tim i sa tim sredstvima, jer ako se troši 10% proračuna, to je 10 milijardi, to bi bilo svega 2% više, dobro i tih 2% više ne treba zanemariti. Biti će bolje ja bih rekao, ako sami pomislimo da nam se nešto nažao može dogoditi nama, našim obiteljima i da recimo kroz takvu jednu poziciju promišljanja pokušamo se približiti i tim ljudima. Jasno je, jesam za ovu konvenciju, da se osigura tih 238 milijuna kuna, da se stimulira poduzetnika za zapošljavanje invalida. No, ni to nažalost sumnjam, neće jamčiti revoluciju kada je riječ o invalidnim osobama. Njima, još jedanput naglašavam ne treba sažalijevanje, njima treba posao. E, sada kako osigurati taj posao? Mali obrtnici teško da mogu otvarati takva radna mjesta, a s druge strane kasnije ćemo raspravljati, oni zapošljavaju oko 500 hiljada ljudi. Ali, pritisnuti su ti mali sa svih strana. Veliki sumnjam da će ih zaposliti jer im smetaju u ostvarivanju njihovih dobiti, a država čini onoliko jasno koliko može. Ono što je isto tako zanimljivo, dobili smo, mnogi klubovi prijedlog jednoga Nacrta zakona o doplatku na sljepoću. U Hrvatskoj imamo 75 osoba koje su izašli iz Domovinskog rata kao, koji dobijaju doplatak po toj sljepoći. Za njih se izdvaja 286 tisuća kuna, po osobi 3 tisuće 824 kune. Civilne žrtve rata je 181. Oni dobijaju znači doplatak u iznosu mjesečno po osobi 3 tisuće 320 kuna. Invalidi rada, njih ima 3 tisuće 193. Oni dobijaju doplatak mjesečno 896 kuna. Civilni invalidi socijalne skrbi dobijaju svega 400 kuna. A ovi koji imaju smanjen iznos svega 280 kuna ili mjesečno za tih 5 tisuća 806 invalida svih kategorija, država izdvaja 4

ti iznosi kod sviju izjednače i to bi sigurno bio jedan značajan socijalni moment koji bi govorio između ostalog o pravičnijem društvu.

888 tisuća kuna i kada bi se na taj način stvarno izašlo u susret tim ljudima mislim da bi se ispravila prema njima jedna velika im socijalna nepravda jer nisu oni krivi što je netko recimo od rođenja slijep i ne može biti neka bitna razlika između civilne žrtve rada i invalida domovinskog rata. Nije to jednostavno korektno i to bi trebalo na neki način izmijeniti i ispraviti. A što se tiče same konvencije jasno je to je međunarodni akt i kao takvoga mislim da ćemo jednoglasno i prihvatiti. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa kolega Kajin. Na redu je poštovana kolegica Adlešić u ime Kluba zastupnika HSLS-a. Izvolite, kolegice. Hvala lijepa, kolega potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Cilj ovog zakona je potvrđivanje konvencije i fakultativnog protokola kao međunarodnog ugovora koje Republika Hrvatska preuzima i tu je i obaveza osigurati ostvarenje svih ljudskih prava i sloboda osoba sa invaliditetom bez diskriminacije na toj osnovi. Međutim, ako pogledamo usklađenost do sada naših zakona, provedbene akte koji im prijete, onda se doista otvara pitanje radi li se o dokumentu koji je provediv ili nije. Mislim da bismo tu trebali biti iskreni. Mi inače zastupamo odnos prema ljudima sa posebnim potrebama takav da inzistiramo na tome da im se govori govori isključivo istina i onda kad ona nije popularna i onda kad ne ohrabruje ali je daleko teže i daleko štetnije što je u zakonima provedivo a što nije. Jer prihvaćanje ove konvencije uvodi niz obaveza za državu potpisnicu, njome se uređuje niz pitanja za osobe s invaliditetom od obrazovanja, zdravstvene skrbi, osposobljenja i rehabilitacije, rad, zapošljavanje, primjereni životni standard, socijalne zaštite, sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, športu, jednakost I sad da ne pobrojim, pogledajte koliko je to stvarno provediv. Evo, samo da skrenem kratko pozornost na kretanje. Sudjelovanje na primjer u kulturnom životu, rekreaciji i športu. Pa vidjet ćemo da na lokalnim razinama ni osobe sa manjim teškoćama, zapravo naročito po manjim gradovima te mogućnosti nemaju. I sada obećati da ćemo to izvršiti doista treba biti potpuno iskren i reći koji su to rokovi, koja su to sredstva. Bez toga se radi samo o jer veći dio tih troškova prije ili kasnije ipak pada na lokalne proračune, na gradske, općinske i na županije jer još uvijek našim invalidima su nedostupne funkcije i poslovi koji se obavljaju na primjer u Bjelovaru u Centru za socijalnu skrb. Do nedavno je to bilo i u policiji ali je sada riješeno a mogućnost da se ode ili u kazalište ili u kino, dakle ono što bi trebala jamčiti ova konvencija je vjerujte za mnoge gradove čak i u projektima gradovi bez barijera potpuno nerealno. I treba vidjeti dakle koji je rok, koja su sredstva i onda reći istinu. Podsjećam da se radi o podatku od 9,6% ljudi od ukupnog broja stanovnika od čega su 183 tisuće 524 žene. Dakle, ne možemo biti neiskreni i varati 10% stanovništva obećanjima koja ne možemo ispuniti. Evo, područje zdravstvene skrbi. Činjenica je da naš sustav zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite u Hrvatskoj uspostavljen je na načelu, na javnom načelu svima jednako pod jednakim uvjetima i za sve osigurane osobe zavoda. Međutim, pogledajte koliko je to doista tako, od lista čekanja do prigovora koje ćete moći čuti od građana samo kad se radi o pravu na lijekove. Dakle, vidjet ćete da već tu postoji ozbiljan problem. No, kad se radi o osobama s invaliditetom u praksi se doista pokazuje da evo ovo navedeno načelo ne može biti provedeno u punom smislu, kako će osobe sa invaliditetom postići istu razinu samostalnosti i osposobljenosti kao i osobe koje nemaju tih problema. Njima je u specifičnim situacijama jer je jasno da se nalaze u posebnim okolnostima potrebno osigurati višu razinu zdravstvene zaštite. Najčešći problem s kojim se osobe sa invaliditetom susreću je vrlo kompliciran, nerazložan postupak ostvarivanja prava na primjer na ortopedska i druga pomagala. Pogledajte samo koliko dugo trebaju nositi protezu ili koliko dugo trebaju čekati na kolica i vidjet ćete da je minimum dva puta je to duži rok od onog koji je realan. Ne može se očekivati da svi ljudi to to mogu pokrivati ili nešto što može izgledati vrlo jeftino ali je činjenica, na primjer žene operirane od raka dojke mogu dobiti godišnje dva grudnjaka. Može izgledati kao sitnica, ali dakle ne možemo obećavati ono što se ne može ostvariti. Mora se i pojednostaviti postupak za ostvarivanje prava u sustavu zdravstvene zaštite. Osobama sa invaliditetom mora se omogućiti pomoć, prava i usluge koje će doista omogućiti nesmetan život u zajednici a osposobljavanje osoba za rad vrlo je bitno kako uključiti osobe sa invaliditetom u aktivan život, ostvariti njihovo pravo na rad i zapošljavanje ali s tim da se doista krene od temelja, znači od sustava obrazovanja posebice programa srednjoškolskog obrazovanja koje se nastoji uskladiti ali još uvijek nije usklađeno ni sa potrebama tržišta rada. Potrebno je napraviti detaljnu analizu pa odrediti koji su potrebni profili zanimanja koje tržište traži a ne da osobe sa invaliditetom koje se školuju daleko teže zbog okolnosti u kojima žive a onda ostaju nezaposleni. Postoji podatak da neki invalidi čekaju na Zavodu za zapošljavanje nerijetko i preko deset godina. Vezano za povećanu mogućnost zapošljavanja evo trenutno čeka 5 tisuća i 820 ljudi koji čekaju na na prvo radno mjesto. Pitanje je naravno i socijalizacije ali i edukacije nastavnika za rad s djecom koji imaju teškoće u razvoju te broja defektolog. Provjerite podatak koliko ima defektologa u osnovnim i srednjim školama pa ćemo onda vidjeti koliko su ovi dokumenti provedivi. Treba vidjeti i što sa osobama sa invaliditetom koje ne mogu steći niti najnižu razinu stručne spreme. Dakle, nužne su promjene akata, promjene čitavog paketa zakona ali i strože sankcije za neizvršavanje obaveza koje se odnose na ovu posebno osjetljivu kategoriju. Mislim da treba razmisliti i o ljudima koji su postali invalidi od mina. Postoje inicijative koje bi bilo dobro da Sabor razmotri da to, da ih se tretira kao invalide Domovinskog rata. Hvala lijepo.

poštovani tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i fakultativnog Protokola uz Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, s Konačnim prijedlogom zakona Hrvatske demokratske zajednice podržava i prihvaća donošenje istih po hitnom postupku. Oni su već potvrđeni u New Yorku 13. prosinca 2006. godine, a potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji i branitelja i međugeneracijske solidarnosti je u ime Vlade Republike Hrvatske potpisala isti 30. ožujka ove godine. Konvencija stupa na snagu kada je potpiše najmanje 20 zemalja. Taj uvjete je već ispunjen. Znači Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i pratećim fakultativnim protokolom je već na snazi. Brojni međunarodni i regionalni dokumenti Ujedinjenih naroda i Europske unije kao što su povelje, povelje, deklaracije, konvencije, paktovi i druge vrste međunarodnih pravnih akata obvezuju države potpisnice na određeno ponašanje i ostvarivanje preuzetih obveza, osobito u vezi ljudskih prava i sloboda te učvršćivanje istih. Opća nastojanja iznesena ovim aktima, pa tako i ona ovom Konvencijom usmjerena su na uklanjanje negativnih posljedica društvenih razlika, uz istovremeno prihvaćanje razlika među ljudima. Stoga ni jedna od razlika ne opravdava nikakvo podvajanje ljudi s obzirom na dob, s obzirom na spol, rasu, vjeru, podrijetlo, uvjerenje ili invaliditet, a upravo osobama sa invaliditetom je posvećena ova Konvencija i prateći fakultativni protokol. Svakom čovjeku pripada jednako prirodno pravo, pravo na dostojanstvo. Procjene Svjetske zdravstvene organizacije pokazale su da je oko 10% populacije zahvaćeno nekim oštećenjem zdravlja koje na ovaj ili na onaj način ograničava ili mijenja njihovu sposobnost na različitim područjima življenja. U Republici Hrvatskoj prema popisu iz 2001. godine od ukupnog žitelja 429 tisuća 421 su osoba sa invaliditetom, bio da se radi s osobama sa tjelesnim invaliditetom, sa kroničnom bolešću, sa oštećenjem sluha ili oštećenjem vida sa mentalnom retardacijom, autizmom ili pak višestrukim oštećenjima. I još jednom se Republika Hrvatska potpisivanjem ove Konvencije i fakultativnog protokola potvrdila kao socijalna država sa stvaranjem socijalnih uvjeta za konzumiranje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba sa invaliditetom. Dakako da je ovo sve zagarantirano i Ustavom Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je do sada izgradila sustava prava osoba sa invaliditetom pa možemo konstatirati da je većinski sadržaj ove Konvencije već implementiran u naše zakonodavstvo. A za onaj manjinski dio sva državna tijela se obvezuju da usklade svoje propise i djelatnosti sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Dakako veću pozornost treba posvetiti primjeni, implementaciji u praksi svih zakona i ove obvezujuće Konvencije. Vlada Republike Hrvatske je dala i projekciju financijskih sredstava potrebitih za provedbu ove Konvenciju za 2008., 2009. i 2010. godinu, o tome je više govorio gospodin tajnik. Ova financijska sredstva trebalo bi osigurati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, i športa, zatim Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi već je troškove provedbe ove Konvencije osiguralo kroz drugi programski zajam između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Dakako tu je i fakultativni protokol uz Konvenciju prava osoba sa invaliditetom koji precizira Odbor za prava osoba sa invaliditetom i njegovo djelovanje. Klub Hrvatske demokratske zajednice prihvaća Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom sa pratećim protokolom i smatra da će njihovo primjenjivanje još više poboljšati položaj i življenje onih kojima su upravo namijenjeni. Hvala. Hvala vama poštovana kolegice. Ispravaka netočnog navoda, kolegica Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. upoznati sa tehnologijom potpisivanja i ratificiranja Konvencije. Dakle, prvim danom, obzirom da sam i radila na Konvenciji i sudjelovala u potpisivanju, odnosno bila član delegacije kad se potpisivala Konvencija, taj prvi dan potpisalo je negdje oko 70 zemalja. A za ratifikaciju Konvenciju da bi ona stupila na snagu potrebno je ratificirati, ratifikacija 20 zemalja. Dakle, ratifikacija, a ne vi ste rekli potpisa, ratifikacija 20 zemalja da bi ona stupila na snagu. Međutim, do sada je stupilo, samo jedna zemlja ratificirala Konvenciju. I zbog toga mislim da mi ne bi trebali po hitnom postupku, obzirom da ni zemlje članice Europske unije još nisu pogledale svoje zakonodavstvo i ne žure sa ratifikacijom. Hvala lijepa. Hvala na pojašnjenju, ali se ne radi o ispravku, nego pojašnjenju, sa vašeg mišljenja. Zbog toga vas molim da ne zlorabite institut ispravka netočnog navoda. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je u ime kluba PGS-a, SBHS-a i Međumurske demokratske stranke, poštovani kolega Pavlic. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo dopustite dakle da se u ime regionalnih stranaka osvrnem na ovu Konvenciju. Naš klub podržat će dakle ovu Konvenciju, ali uz isticanje upozorenja da postoje i teškoće u ostvarenju prava i povlastica invalida. Naime one se pojavljuju zbog toga što postoje dakle brojnost i rascjepkanost propisa po raznim zakonima, neki spominju dakle da ovu problematiku tretira čak 271 zakon u Republici Hrvatskoj, također koje prate i brojni pravilnicima kojima se daju prava invalidima. A u mnogim slučajevima ta prava nisu poznata invalidima. Treba također znati da mnoga od tih prava ovise o mnogo detalja, a posebice o pravnom statusu pojedinog invalida, o stupnju invalidnosti, vrsti invalidnosti, imovinskom stanju ili prihodima, mjestu gdje se živi, kao i o tome radi li se samo o tjelesnom invalidu ili o invalidu rada. o arhitektonskim barijerama, dakle o životu invalida, a eto sad čujemo da ima mnogo i onih birokratskih barijera u koje su često puta nepremostive prepreke da bi neki invalid ostvario neka svoja prava. danas isto tako imamo jednu od takvih akata, imamo Prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Dakle, to je jedan od ključnih akata, ključnih zakona koje donosimo u ovom Saboru. Mogu samo da podsjetim da smo prije nekoliko tjedana imali na dnevnom redu Sabora Prijedlog Zakona o pravobranitelju osobe za s invaliditetom, da smo danas isto tako raspravljali o jednoj važnoj isto tako bitnoj temi koja isto ima za cilj da senzibilizira javnost u određenom dijelu ove pragmatike, tj. danas smo raspravljali o prijedlogu odluke o proglašenju Nacionalnog dana zaštite na radu, …/Govornik se ne razumije./… Hrvatskom saboru već 2005. donijeli isto tako i Deklaraciju o pravima osoba s invaliditetom, da smo također donijeli u ovom Saboru prije nekoliko godina nacionalni program za poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, nacionalnu strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine itd., itd. No unatoč toga nismo riješili jedan od ključnih problema koje muče naše invalide, tj. barem dio tih naših invalida, a to je dakle njihov zahtjev da se invalidnost određuje dakle prema stupnju invalidnosti, a ne prema porijeklu invaliditeta. Dakle, mislim naravno da će se određenim zakonima to čim prije promijeniti. Što se tiče stava prema invalidima stav je našeg kluba, kluba regionalnih stranaka da invalide treba u što većoj mjeri smatrati subjektima u društvu kojima je potrebno dati jednake mogućnosti, a promatranje invalida kao objekata kojima se samo pruža skrb i pomoć je pogrešno, jer se koncentracijom jedino na invalidnost određene osobe ta ista invalidnost često bezrazložno povećava. Također naš je stav da je pogrešna akcija društva koja se koncentrira samo na davanje mirovine i pomoći za invalidnost jer se na taj način mnoge osobe prijevremeno isključuju iz rada, umjesto da nađu šansu u rehabilitaciji i osposobljavanju za rad. Pomoć invalidima da nađu svoje mjesto u radnoj okolini moraju se provodi u poticajnom okruženju kako političkom koje se odnosi na politiku tržišta rada, mirovinske i obrazovne sustave, tako i socijalnom okruženju u kojem mora biti razvijena javna svijest o pružanju jednakih mogućnosti osobama s invaliditetom. Naše je mišljenje dakle da ova Konvencija ide u ovom smjeru mada smo dakle svjesni da će biti velikih teškoća u njezinom provođenju. Tu bi mogli izdvojiti ili želimo izdvojiti dakle neke osnovne točke za koje mislimo da su bitne i da bi ih trebalo u našem sustavu što više unaprijediti, tj. dovesti na onaj nivo za koji predviđa ova sama Konvencija. Tu prvenstveno mislimo na obrazovanje i na zapošljavanje. Prema ovoj Konvenciji ova, dakle ova Konvencija predviđa da osobe s invaliditetom ne budu isključene iz općeg obrazovnog sustava na osnovi svojeg invaliditeta te da djeca s teškoćama u razvoju ne budu isključena iz besplatnog i obveznog osnovnog ili srednjeg obrazovanja na osnovi teškoća u razvoju. Prema izvješću, jednom izvješću, tj. izvješću koje je kreiralo i provelo dakle institut otvoreno društvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za promicanje inkluzije, tj. uključivanja situacija je sasvim drugačija. Hrvatsko zakonodavstvo kojim su obuhvaćena prava osoba s intelektualnim teškoćama, tj. osoba čije su sposobnosti za učenje značajno ispodprosječne još uvijek nije u skladu s međunarodnim standardima. Ovaj rezultat dakle proizlazi iz ovog izvješća. Djeca s umjerenom, umjerenim i većim intelektualnim teškoćama upućuju se u školske ustanove s posebnim programima, tj. specijalne škole ili ustanove socijalne skrbi. U praksi pak i uključivanje inkluzija djece s blažim intelektualnim teškoćama redovito školstvo prilično je ograničeno, u mnogim školama naime izostaju odgovarajuće razine potpore ovom uključivanju. Mnogo je dakle razlika za to od samih školskih programa, pa do samih opremljenosti škole što se tiče kadrova dakle i materijalnih uvjeta. Zbog toga bi trebalo dakle u naše zakone ograditi i isto tako odvojiti i dodatna sredstva kako bi se pomoglo osiguranju ovog prava, države stranke trebale bi dakle poduzeti odgovarajuće mjere za zapošljavanje nastavnika, ovdje je već bilo riječi dakle da je upravo stručnih nastavnika u našim osnovnim školama premalo. Ovdje se predviđa čak dakle da se uključuju nastavnici i s invaliditetom koji znaju znakovni jezik i Braillovo pismo, ne znam za sada niti jedan takav slučaj i također treba obučiti stručnjake i osobe koje rade na svim obrazovnim razinama. Takva obuka mora uključivati svijest o invaliditetu i korištenju odgovarajućih načina, sredstava i oblika komunikacije. Dakle, što se tiče obrazovanja tu nas čeka veliki posao da bismo mogli zadovoljiti osnovne uvjete dakle ispunjavanja ove Konvencije. Također sličan je slučaj i u sustavu rada tih zapošljavanja. Ova isto Konvencija govori o zabrani diskriminacije temeljem invaliditeta u odnosu na sva pitanja vezana uz sve oblike zapošljavanja uključujući uvjete pronalaženja kandidata, primanja na posao i zapošljavanja, trajanja zaposlenja, karijernog napredovanja u službi i sigurnih uvjeta rada koji ne štete zdravlju itd., itd. Prema ovom istom istraživanju dakle, tj. prema gospođi Borki Teodorović predsjednici udruge za promicanje inkluzije kakvo je trenutno stanje dakle u Hrvatskoj poslodavci odbijaju zaposliti osobe s intelektualnim teškoćama budući su uglavnom zabrinuti oko povećanja troškova i nižeg radnog učinka. Hrvatska Vlada je slabo uključena u kampanju kojom bi se radilo sustavnije na osvještavanju poslodavaca o potencijalima koje imaju osobe s intelektualnim teškoćama. Kako bi pomoglo pronaći posao za osobe s intelektualnim teškoćama Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva bi trebalo proširiti poticajne programe koji se trenutno nude samo za zapošljavanje u punom radnom vremenu s programima koji bi uključivali rad s nepunim radnim vremenom itd. U Hrvatskoj je tek nekolicina osoba s intelektualnim teškoćama zaposleno ili imaju barem neki posao. Hrvatski Zakon o radu sasvim eksplicitno zabranjuje diskriminaciju koja se temelji bilo na tjelesnom bilo na metalnom oštećenju. Ali od poslodavaca ne zahtjeva da osiguraju razmjeran, realan i odgovarajući broj radnih mjesta za osobe s invaliditetom. Sukladno tome, Hrvatska još ne udovoljava zahtjevima Europske unije tj. direktive o zapošljavanju. Ono što je sad dakle napravljeno u Hrvatskoj, da je nakon mnogih teškoća, zapravo osnovan je Fond za za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, ali on je, jedva da je profunkcionirao. A i sam način funkcioniranja izaziva mnoge dvojbe. Kao prvo dakle u pitanju su sredstva koja dobiva taj Fond za funkcioniranje, a ta sredstva su predviđena dakle u visini od 0,1% od iznosa koji se izdvaja za mirovinsko i zdravstveno osiguranje svih hrvatskih zaposlenika te dodatnim dotacijama iz proračuna. Sad tu ima nekoliko problema. Jedan je problem u tome da se kroz ovaj fond, kroz tj. skupi prema ovom članku zakona, skupi dovoljno tj. dosta sredstava, za 2005. je navodno bilo skupljeno i 70 milijuna kuna, da bi bilo potrošeno samo 9 milijuna kuna. A ostala sredstava prelijevaju se u neka druga ministarstva. Također neki upozoravaju isto tako kako se troše ta sredstva u samim poduzećima tj. da se potpore koje dijele fond, da se ne troše na zapošljavanje invalida na otvorenom tržištu rada, nego se uglavnom troše na nekakve oblike zaštitnih radionica. Neki poslodavci koji su koristili sredstva tih fondova dakle da se jedan dio tih sredstava bespovratnih dakle sredstava iskoristili za vraćanje dugova, a drugi dio za garanciju za nove kredite. Moglo bi se reći dakle da su ta sredstva bila korištena za očuvanje radnih mjesta, a ne za otvaranje novih radnih mjesta. Mislim da bi ove stvari, u ovom fondu trebalo u svakom slučaju raščistiti što prije, kako bi fond radio na dobrobit invalida tj. da zapošljavaju iz godine u godinu sve više i više ljudi. A s obzirom da ima osigurana sredstva, mislim da bi to bilo moguće. Eto, toliko dakle što se tiče ove same konvencije zakona dakle sa osnovnom porukom da ćemo podržati ovu konvenciju, ali da se život, status naših invalida neće mijenjati donošenjem sve više i više zakona, nego primjenom tih zakona dakle u praksi i u životu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 12 i 6 je isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika HSS-a poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite! Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa, klub Hrvatske seljačke stranke kao što su iznijeli i predstavnici preostalih klubova podržat će prihvaćanje ove deklaracije sa znanjem da sama deklaracija neće dovesti do bitnih promjena. I uistinu prihvaćamo ovdje iznešene tvrdnje koje su rekle da se radi i o deklaraciji koja prihvaća već postojeća prava, da je najveći dio tih prava već implementiran u naše zakonodavstvo. Međutim, a realnost, stvarnost je bitno drugačija. Mi prihvaćamo i to inzistiramo na tome, dakako da i preostala prava koja nisu implementirana, poboljšanje prava koja nisu dobro regulirana, da to uđe u naše zakonodavstvo, da imamo zakone. Međutim, od samih zakona ne trebamo previše očekivat ukoliko ne uspostavimo aparat koji će omogućit a realizaciju postojećih zakona. Mi smo ukazivali sve vrijeme na potrebu uključivanja osoba s invaliditetom u društvo, u njihovu socijalizaciju. Najveća nesreća za osobu sa invaliditetom je da je isključena iz društva, da je socijalno izolirana. To je najveće zlo koje se može dogodit svakom čovjeku. pružanje jednokratnih ili ne znam kakovih novčanih pomoći ne postiže zadovoljstvo, ne postiže cilj i svrhu uključivanja takve osobe. Zbog toga je uistinu najvažnije omogućit tim osobama zapošljavanje. Svojedobno kad smo donosili strategiju, Nacionalnu strategiju za osobe s invaliditetom ukazivali smo na to da je svojedobno postojalo društvo kapitala koja su zapošljavala isključivo ili najvećim dijelom upravo invalide. Dakako da su prigovori bili da ta društva kapitala nisu poslovala pozitivno i tu je dolazilo do intervencija države. I stoga umjesto da se prihvati činjenica da osoba s invaliditetom ponekad ne može dati radni učinak onakav kakav je potreban, da joj radna norma ne može biti kao svakom drugom, mi smo jednostavno rasformirali takova društva kapitala i invalide uključili u tržište rada uz ravnopravne uvjete kao i svakog drugog građanina. Dakako da je nerealno očekivat u društvu u kojem imamo 300 tisuća nezaposlenih da će poslodavci dakle u široj ponudi, u vrlo bogatoj paleti ponude da će izabirati osobe sa invaliditetom. Na takav način iako se ne radi izrijekom o diskriminaciji, de facto radi se o tihoj tihoj ili prikrivenoj diskriminaciji jer se uvijek nađe obrazloženje zbog čega je izabran netko od drugih kandidata. Da bismo omogućili uključenje osoba s invaliditetom u svijet rada uistinu su potrebni i programi i uistinu potrebni posebni programi i posebne poticajne mjere kako bi se poslodavce potaknulo da zaposle osobe s invaliditetom. Međutim, ako imamo istodobno na umu i rasprava koja je vođena po prethodnoj točki kad smo dakle raspravljali u korist ustanovljavanja Dana zaštite na radu 28. travnja, tada smo ukazivali zapravo na nezaštićenost invalida rada. I rekli smo da deklarativno dakle zalažemo se za zaštitu tih osoba. Međutim, to je samo deklarativno i to je kao moralna potpora, moralna podrška. A sam učinak od toga dana neće biti značajan. Isto tako i ovdje, mi ćemo u ovom Hrvatskom saboru prihvatit ovu deklaraciju. Međutim, ostaje gorka činjenica kao što smo čuli da ne ponavljam podatke, da od 430 tisuća osoba sa invaliditetom čak je 190 tisuća invalida rada. Nemoguće je zaključiti i reći da su to osobe koje su 100% zdravstveno nesposobne za bilo koji drugi posao. Mi smo donijeli Zakon o prekvalifikaciji međutim taj sam Zakon o prekvalifikaciji prekvalifikaciji neće dovesti do toga da te osobe koje su po sili zakona uključene u sustav invalidskih mirovina sa nedostatnim odnosno nedopustivo niskim primanjima da ćemo ih uključiti u svijet rada na obavljanju poslova za koje postoji preostala zdravstvena sposobnost. Dakle u konačnici Klub zastupnika će podržati donošenje ove Konvencije ali se nadamo da će nam državni tajnik u svojoj završnoj riječi i obrazložiti činjenicu neutrošenih sredstava za programe koji su se odnosile za osobe s invaliditetom. Kako od Fonda za zapošljavanje tako i u cijelom drugom drugom nizu programa koje zapravo ima svako ministarstvo. Svako ministarstvo ima stavke predviđene za realizaciju programa međutim te stavke su utrošene sa neznatnim dijelom. Te stavke se kasnije preraspoređuju na neke druge stavke, a da zapravo od onih sredstava koje smo dobronamjerno u dobroj vjeri prilikom donošenja proračuna osiguravali za boljitak upravo ove najosjetljivije skupine naših građana ta sredstva nisu bila utrošena. Pa i čitali smo izvješće o provedbi nacionalne strategije koja je govorila o tome šta se to učinilo za olakšavanje života tih osoba. Pa smo vidjeli da dobar dio škola još uvijek nema prilaze koji bi omogućili ulazak u škole osobama s invaliditetom. Ako ne omogućavamo sam ulazak dakako da ne omogućavamo ni školovanje. Dakle bilo bi vrlo interesantno pogledati koji su to razlozi iz kojih se ne koriste predviđena i odobrena sredstva. Jer dokle god nemamo obrazloženje tih razloga koji bi bili logični, koji bi ukazivali na objektivne okolnosti mi ćemo ustvrditi da ne postoji politička volja da se ovom dakle socijalno najosjetljivijem dijelu građana pomogne i da im se život učini lakšim. U prethodnoj raspravi, po prethodnoj točki sam ukazivala upravo na ukinuta prava invalida rada kao što je pravo na skraćeno radno vrijeme. Kao što je pravo na preraspodjelu na neko drugo radno mjesto. Međutim to je konstatacija. Mi nismo dobili niti naznaku, niti naznaku da se u tom dijelu i na taj način želi invalid rada zaštititi. Mi cijenimo i razumijemo nastojanje poslodavaca da mu je interesu da ima zdravu radnu snagu. Dakako da cijenimo. Ali teret i i rizik transformacije ne mogu snositi oni koji su oboljeli na radnom mjestu i koji nisu sposobni radno i zdravstveno, nisu sposobni za određenu vrstu poslova. Itekako bi se moglo za njih naći poslova kod poslodavca na na nekom drugom radnom mjestu. Međutim najbezbolniji i najlakše je tim, te ljude proglasiti tehnološkim viškom i poslati ih u u mirovine tzv. invalidske mirovine. To je nedopustivo i dokle god takav pristup imamo, dokle god takav pristup imamo ne možemo reći da postoji iskrena politička volja da se olakša život osoba s invaliditetom. Dakle u konačnici Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržava ovu Konvenciju, ali ukazuje i na potrebu, na potrebu jedinstvenosti između teorije i prakse jer sama teorija pod kojom podrazumijevamo dakako same zakone bez toga da bude, da bude udahnuta u praksu ne znači ništa. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče zastupnica Lalić je rekla da nema političke volje da se pomogne grupi građana dakle zapošljavanje invalida. Što nije točno naime za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 2003. godine nije uložena, nije izdvojena ni jedna kuna, a prema proračunu za 2007. godinu je, će se uložiti odnosno predviđeno je 37 milijuna kuna. Mislim da to najbolje govori o političkoj volji ove Vlade da se pomogne ovim građanima. Državni tajnik Stjepan Adanić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, štovane dame i gospodo kao što sam rekao u uvodnom izlaganju konvencija predstavlja standard svih prava osoba sa invaliditetom. Dokument kao što je rečeno ovdje nekoliko puta je povijesnog značenja pravo oni koji, jer nemaju pravo oni koji govore da je deklaratorne naravi jer sve odredbe ove Konvencije nakon ratifikacije moraju se ugraditi u nacionalno zakonodavstvo i tako će se odrediti ponašanje društva spram osoba s invaliditetom. To je mislim jasno svima. što se tiče prijevoda Konvencije i fakultativnog protokola ovdje moram vrlo jasno reći da je to autentičan prijevod Konvencije i protokola s engleskog jezika na kojem su radili eminentni stručnjaci Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Članak 12. koji propisuje znači jednakost pred zakonom isto tako je prijevod s engleskog jezika a znači pravna sposobnost. Vlada Republike Hrvatske u svojim provedbenim dokumentima znači u Nacionalnoj strategiji koji slijedi

Moram jasno naglasiti da ova Vlada Republike Hrvatske o poštivanju, promicanju i zaštiti osoba s invaliditetom u svojim zakonskim i provedbenim aktima kao i konkretnom djelovanju na terenu u zaštiti osoba s invaliditetom čini sve što je moguće kako bi se ta kategorija hrvatskih građana potpuno zaštitila i uključila u društvo. Primjedba HSLS-a odnosno stav da je možda ta konvencija teško provediva već sam odgovorio na početku. Ali isto tako moram reći da provedbeni dokumenti koji idu poslije te, poslije te konvencije i protokola znači Nacionalne strategije koja je sad u završnoj fazi govori o svim nositeljima i sunositeljima mjera iz nacionalne strategije gdje su obaveze svih ministarstva, tijela državne uprave i županije i gradova u Republici Hrvatskoj Hrvatskoj i tamo se govori o rokovima kao i potrebnim financijskim sredstvima u proračun Republike Hrvatske koje je isto ova Vlada, ova Vlada koji ide uz to i provedbeni akti koje će Vlada Republike Hrvatske donijeti uskoro znatno će se znači tim dokumentima poboljšati status osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, a Republika Hrvatska je tek sada izgradila sustav prava osoba sa invaliditetom koji je u velikoj mjeri podudaran sa pravima osoba sa invaliditetom i u skladu sa ovom konvencijom i sa standardima Europske unije. Hvala za sad. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Ljubica Lalić. je netočno da je ova konvencija deklarativne naravi jer će se sve to morati implementirati u zakonodavstvo. Gospodine tajniče, sama činjenica da pravo implementiramo u zakonodavstvo, a onemogućimo korisniku konzumiranje toga prava deklarativnost. Evo, pravo je invalida pravo na rad, to je njihovo ustavno pravo. Na koji način mislimo omogućiti konzumiranje toga prava i tim osobama koje imaju određene prepreke koje drugi građani nemaju. I poštovana zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče mislim da prevođenje dakle konvencije niste dobro napravili obzirom da u ovoj knjižici koju je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti tiskalo 2006. piše da je države potpisnice će prihvatiti da osobe s invaliditetom imaju punu poslovnu sposobnost, dakle koja daje puno veću razinu prava. A u ovom tekstu kojeg smo mi dobili na klupe piše pravna sposobnost. Vi ste gospodine predsjedniče pravnik, pa procijenite što je veća razina prava. Hvala. Pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dopustite mi da zaista izrazim svoje zadovoljstvo donošenjem Prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i fakultativnog protokola uz konvenciju. Veliki doprinos uz Vladu i Ministarstvo branitelja i međugeneracijske solidarnosti su dali osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj osobno ili kroz zajednicu saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske. Ova Vlada je među prvim državama podržala usvajanje konvencije u Ujedinjenim narodima imajući na umu upravo zaštitu ljudskih prava svih osoba sa invaliditetom i temeljne slobode bez diskriminacije na osnovu invaliditeta uz ravnopravno uživanje ili korištenje prava i temeljnih sloboda. Konvencija izričito zabranjuje diskriminaciju osoba sa invaliditetom u svim područjima života uključujući i građanska prava, prava na obrazovanje, zdravstvene usluge, pristupačnost u prometu, pristup pravdi, osposobljavanju, rehabilitaciji itd. Naravno da država u skladu sa svojim pravnim i administrativnim sustavom promiče, štiti i nadzire provedbu ove konvencije. Briga za osobe s invaliditetom je važan dio socijalne odgovornosti u našem društvu budući da 10% osoba našeg društva su osobe s invaliditetom. Međutim, kvalitetu života osoba sa invaliditetom ne određuje primarno njezino razvojno oštećenje. Na primjer stupanj oštećenja vida, sluha ili itd. slično već uvjeti i utjecaji okoline kojima je osoba izložena. Ključni utjecaj u postizanju kvalitete života osoba sa invaliditetom su stavovi socijalne sredine. Senzibiliziranost javnosti, tj. pozitivan odnos prema svim osobama sa invaliditetom osnova je za aktiviranje potrebnih potrebnih činitelja u društvu i za ostvarivanje svih uvjeta koji definiraju kvalitetu življenja. Članak 52. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske propisana je posebna skrb države posvećenoj zaštiti invalidnih osoba i njihovo uključivanje u društveni život. Osobe s invaliditetom imaju sva prava i slobode koje proizlaze i iz Deklaracije o pravima osoba sa invaliditetom koji smo upravo donesli u ovom Saboru. osobe sa invaliditetom se suočavaju sa zaprekama u nastojanju da u društvu sudjeluju kao ravnopravni članovi kao i sa kršenjem ljudskih prava. Vlada na razini ministarstava provodi različite projekte, na primjer Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je financijski poduprlo programe i projekte nevladinih udruga kako bi poticalo uključivanje osoba sa invaliditetom u život zajednice. Provodi se projekt psiho socijalne podrške djeci koja skrbe za roditelje s invaliditetom, osiguravaju se sredstva za prilagodbu udžbenika za slijepe i slabovidnu djecu uključene u redovni sustav obrazovanja, kontinuirano provodi program edukacije i savjetovanja za samozapošljavanje gluhih žena. Uveden je institut osobnog asistenta, institut pravobranitelja, provodi projekt pristupačnosti itd. Međutim, vjerujem da će pomoću općih načela poštivanja dostojanstva, nediskriminacije, poštivanja razlika i prihvaćanja osoba sa invaliditetom kao dijela kao dijela ljudske raznolikosti, poštivanje načela razvojnih sposobnosti djece s teškoćama u razvoju, senzibilizirati sve u društvu da doprinesu poboljšanju kvalitete osoba sa invaliditetom. Hvala.

osobe. To je jedan, teško je sada mjeriti invalidnost, ali sljepoća složit ćemo se nešto je izuzetno, izuzetno teško. Možda teško mjerljivo i sa ostalim vidovima invaliditeta. Međutim, na žalost evo Hrvatska je među ja mislim rijetkim zemljama koje nije riješila taj problem svojih građana, slijepih građana i nema dodatak na sljepoću. Mnoge zemlje to imaju razvijene po nekoliko stotina eura. Jedna Francuska 500 do 700 eura, međutim i zemlje s kojima se ne volimo uspoređivati riješile su taj problem. Jedna Albanija, jedna Srbija ima dodatak a mi eto nismo kadri bar kolika je financijska mogućnost naše zemlje u ovom trenutku da bar eto svrgnemo našu pozornost na te osobe sa izuzetno, izuzetno teškim vidom invaliditeta. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice, slijepe osobe imaju dodatak na sljepoću, međutim on nije dovoljan u usporedbi s drugim zemljama i ova Vlada će učiniti sve da to popravi. Međutim, vi sami znate da nije još napravljen ni pravi registar i da nisu dovoljno podaci arhivirani, nisu dovoljno podaci podneseni da bi se to još moglo napraviti, a ova Vlada vjerujem i zaista na kraju krajeva jedan od zaključaka mislim i Odbora za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i to da se ti podaci ažuriraju i da se u tom dijelu napravi odnosno da se taj dodatak za sljepoću poveća. Druga replika poštovana zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala, gospodine predsjedniče. Više-manje se slažem sa vašim izlaganjem, međutim dobro ste naglasili da se neke mjere ne provode. Na primjer, mene strašno nervira, mogu reći tu riječ a i osobe s invaliditetom da Vlada ne može jednostavno kreirati svoju politiku prema osobama s invaliditetom preko pilot projekata. Dakle, ne može na malom uzorku od 50, 60 ili 120 ljudi reći da je to zakon, da se radi nešto. Ne radi se ustvari ništa nego se pušta prašina ono zamagljuje se pravi problem. Također ovaj nesretni fond on ljudi moji ne radi. Ajmo govoriti istinu pa reći istinu fond ne radi. Tko je odgovoran za pitanje nerada toga fonda? Dakle, stvaramo novu kategoriju nezaposlenih osoba. Isto tako, izjednačavanje prava osoba s invaliditetom koje je jasno zacrtano u nacionalnoj strategiji do 2006. Tamo niti jedno pravo se nije izjednačilo, nova nacionalna strategija se nije donijela. Isto tako, na moje zastupničko pitanje, ja već treći put postavljam pitanje što je sa oslobađanjem PDV-a na uvoz automobila za civilne invalide s najtežim stupnjem oštećenja. Međutim, meni Vlada odgovara i to ne odgovara mi predsjednik Vlade kojem sam postavila pitanje nago gospođa potpredsjednica. Kaže da Vlada da Vlada osigurava dosta novaca i da za ovu namjenu će biti osigurano sredstava kada ih bude država imala. Dakle, kada će to država imati novaca za osobe s invaliditetom meni stvarno nije jasno. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Karmela Caparin. ta implementacija zakona odvijati. Da ova Vlada čini, ja vam mogu pričati niz mjera koje je ova Vlada učinila od zdravstva, sporta, rekreacije, osuvremenjenja nastavnih planova, od osiguravanja sredstava za najpovoljnije uvjete kreditiranja samozapošljavanja osoba sa invaliditetom, osiguranja pristupačnosti u sustavu kulture itd. Dakle, nije istina da se ne čini a sigurno da što se nas samih osobno tiče moglo bi se više činiti. Međutim, vi sami znate da sve ovisi o gospodarskoj situaciji u zemlji u kojoj se mi nalazimo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Stjepan Kozina. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, dame i gospodo zastupnici. Evo, u potpunosti prihvaćam Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Govorim to i zato jer sam konzultirao udruge osoba sa invalidnošću i oni se sa ovim predloženim u potpunosti slažu. Međutim, rekli su mi da bi trebao istaći da su ova sredstva koja su predviđena u prijedlogu ovog zakona, aproksimativno da nisu baš temeljito prava tako da treba vidjeti prilikom proračuna koja su to sredstva i pravilno ih …/Govornik Drugo, veliki broj propisa regulira ovu materiju i radi toga dolazi do velikih problema oko ostvarivanja prava pa bi to trebalo vidjeti. Međutim, mi smo to govorili prilikom kad smo predlagali Zakon o pravobranitelju osoba sa invaliditetom, pa vjerojatno i o tomu trebamo voditi dosta računa. I drugo, oni predlažu da se izjednačavanje osoba sa invaliditetom bez razlike na uzrok invalidnosti. Oni smatraju da su te razlike prevelike jer neke naknade su 10% manje od drugih, da bi to trebalo na neki način regulirati. Što se tiče Konvencije o pravima osoba s invaliditetom evo ovdje u preambuli, ovdje potpuno prihvaćam, ovo je meni i novi termin koji prvi put i čujem. Kaže prihvaćajući da je invaliditet koncept koji se još uvijek razvija te da invaliditet nastaje kao rezultat međudjelovanja osoba s oštećenjima i prepreka koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te iz prepreka koje postoje u okolišu a koje onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugim ljudima. Samo ovo nam daje veliku mogućnost da govorimo o osobama sa invalidnošću, o njihovim pravima i sve ono što mi moramo napraviti da se to poboljša. Ovdje govori članak 2. konvencije, veli komunikacija uključuje jezike, prikazivanje teksta, Braillovog pisma uključujući dostupnu informaciju i komunikacijsku tehnologiju. Ovdje nam jako puno govori što trebamo sve napraviti. Mi imamo dosta toga predviđeno u našim zakonima. Međutim, sve se to ne ostvaruje na način kako bi trebalo biti. Ja ne znam da li to Braillovo pismo, na koji način je njima dostupno, da li oni imaju mogućnost da se uče pisati jer ja znam da smo mi nekada u Zakonu o socijalnom osiguranju odobravali nekada te strojeve. Da li danas ima takvo pravo ja ne znam, zbilja bi morali vidjeti na koji način omogućiti sve ovo što se ovdje događa. Isto tako, morali bi vidjeti na koji način bi oni mogli imati sve ono što treba biti da bude njima to dostupno. Tu djeca s teškoćama u razvoju, kaže da će država osigurati sve mjere kako bi zajamčila djeci s teškoćama u razvoju puno uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda ravnopravno s drugom djecom. Danas to ja mislim da baš i nije moguće jer i u osnovnim školama imamo određenih problema jer nisu dostupne učione ljudima u invalidskim kolicima, posebno ako je to na katu a nema lifta. Onda tu djecu moraju roditelji sami nositi gore da bi on mogao prisustvovati nastavi i da bi se educirao. isto tako govori o razvoju i provedbi zakona i politike u smislu provedbe ove konvencije i o drugim postupcima donošenja odluka koje se tiču osoba s invaliditetom država stranke će se temeljito savjetovati s osobama s invaliditetom i to ih

konzultirali te organizacije jer njih ima dosta, oni imaju svoju krovnu organizaciju na nivou republike a isto tako po županijama i po gradovima i općinama. Znači, nemam dojam da su oni bili konzultirani prilikom donošenja ovoga zakona tako da se oni educiraju na način koji im je dostupan. Da li putem Interneta ili ako je nešto, netko obavještava. Tu što se tiče članak 9. pristupačnost, veli: «Države stranke ove konvencije poduzet će odgovarajuće mjere osiguranja pristupačnosti osoba s invaliditetom, izgradnjom, okruženju, prijevoza informacija i komunikacijama. Mi moramo konstatirati da što se tiče ovoga prijevoza da baš osobe sa invaliditetom posebno one u invalidskim kolicima zatim slijepe osobe sa psom vodičem imaju problema. Zatim veliki je problem i prijevozno sredstvo jer da bi invalidna osoba osoba došla do, do, u autobus nju treba unutra unijeti. Tko će ju unijeti, kakav je to problem mi znamo. Isto tako trebalo bi možda tim udrugama invalidnih osoba osigurati određena vozila gdje bi oni mogli onda uskočiti i takvu osobu odvesti. Na primjer ako treba ići liječniku, ako se treba nešto obaviti i niz drugih stvari. Isto tako što se tiče tih barijera, arhitektonskih barijera isto tako treba vidjeti da svi imaju određene mogućnosti da mogu to popraviti. Jer ja vjerujem da neke općine ne mogu izdvojiti sredstva iz svog proračuna da bi to napravila barem, ali im i omogućiti da barem kad rade nove ceste, nove nogostupe da to urede i da to naprave da bi osobe s invaliditetom imale mogućnosti da se kreću. Evo tu mi govorimo o obrazovanju. Malo smo govorili prije jer veli: «Razvoj osoba s invaliditetom kao i njihovih talenata i kreativnosti te mentalnim i tjelesnim sposobnostima u njihovom punom potencijalu». Ja ne znam te osobe vjerojatno nemaju takve mogućnosti bez razlike koliko oni bili pametni i nadareni jer među njima ima vrlo, vrlo kreativnih i sposobnih ljudi. Znači njima baš i nije to sve tako dostupno kako bi trebalo biti. Evo rad i zapošljavanje. Oko rada i zapošljavanja ima mnogo, mnogo stvari koje su i dosta dobro regulirane našim zakonom, našim zakonima i propisima međutim ona se ne poštivaju. Isto tako jer zna se da bi na svakih 50 u državnim službama ili pretežno koja rade ustanove u državnim službama da bi trebala na svakih 49 zaposliti jednu invalidnu osobu međutim to se ne događa. Ili se rijetko događa. Isto tako poslodavci nemaju baš puno saznanja oko invalidnih osoba. Oni očekuju da ti ljudi budu puno na bolovanju što i nije točno jer te … Dobro, evo, evo pa s obzirom da se sve skupa žuri dozvolite mi da samo velim ovo na zadnjem gdje bi ja malo govorio, to je fakultativni protokol. Evo mi ovdje dajemo priznanje i nadležnost Odbora za prava s invaliditetom za primanja i razmatranja predstavki dostavljenih od pojedinaca ili u ime pojedinaca ili skupina pojedinaca koji su u njezinoj upravnoj nadležnosti. mi dajemo veliko pravo tu, tim ljudima da se tu žale. I upravo tako nas očekuje tu velika borba za ostvarivanje navedenih prava a i naša jako, jako velika odgovornost. Hvala lijepo. Gospođe i gospodo zastupnici 30. svibnja je Zakonom utvrđen spomen dan Hrvatskoga sabora kao spomen dan radni i mi taj spomen dan Hrvatskoga sabora i obilježavamo i radno. Spomen dan Hrvatskog sabora 30. svibnja utvrđen je kao dan sjećanja i spomena na konstituiranje prvog slobodnog demokratskoga višestranačkoga izabranoga Hrvatskoga sabora, se ne razumije./ … I na povijesnu ulogu Hrvatskoga sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom brojnih stoljeća. Dakle 30. svibnja 1990. godine. Brojnim naraštajima, zastupnicima, zastupnicama Hrvatskog sabora od prvog u povijesti Hrvatskog sabora, onih saborovanja koji su bili i na bojnom polju, koji su bili i u raznim dijelovima Hrvatske obilježavanjem ovoga spomen dana dajemo dužnu zahvalnost na njihovu povijesnu ulogu u očuvanju hrvatske državnosti i hrvatskog suvereniteta. Na očuvanju hrvatske državnosti kroz stoljeća ili kroz jedan cijeli milenij na kojemu se u tim saborovanjima vatra hrvatske državnosti, hrvatskoga suvereniteta grijala i neprekidno pa i u onim okolnostima kada je izgledalo da je potpuno ugasla ipak odražavala i rasplamsavala da bi u konačnici Hrvatski sabor na prvim višestranačkim demokratskim izborima kao istinsko predstavništvo hrvatskog naroda i građana Hrvatske u ovih 17 godina, nepunih 17 godina se konstituirao kao moderno, demokratsko narodno predstavništvo, zakonodavno tijelo i političko predstavništvo svih hrvatskih građana i zbog toga ga trebamo i primjereno obilježiti. Danas na svečanom koncertu u Hrvatskom narodnom kazalištu bit će prigodnim koncertom uz prethodno, prethodnu projekciju jednog dokumentarnog filma o ulozi ulozi i razvoju Hrvatskoga sabora, hrvatskog parlamentarizma to biti i na primjeren način i predstavljeno a eto mi na ovaj način uz nekoliko prigodnih riječi, radno na najbolji način i obilježavamo ovaj spomen dan Hrvatskoga sabora. Svim zastupnicima, svim zastupnicama, cijelom hrvatskom narodu i svim građanima Republike Hrvatske čestitam u ime Hrvatskoga sabora njegov dan, njegov spomen dan.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolege iz Hrvatske stranke umirovljenika u pravu ste kada ističete da osobe s invaliditetom iz Hrvatske nisu sudjelovale u procesu donošenja ove konvencije. Dakle, nitko iz nevladinog sektora nije bio u New Yorku. Međutim, to ne umanjuje njihov rad na terenu ovdje u Hrvatskoj. Naravno, nevladinih organizacija što se tiče osoba sa invaliditetom u Hrvatskoj. Isto tako mislim da bi trebalo pojasniti da konvencija određuje standarde. To nije loš dokument i dobro je da ga imamo imamo jer prema njemu naravno moramo kreirati i svoje zakonodavstvo. Međutim, napravljena je greška već u samom startu jer mi, ja sam osobnog mišljenja da trebalo najprije pročistiti hrvatsko zakonodavstvo i usklađivati ga sa člancima iz konvencije, a za to smo imali dobru platformu, a to je Nacionalna strategija koja se trebala paralelno donositi i sa ovom konvencijom. Dakle, mislim da je bilo dovoljno vremena i da nije dovoljno samo osigurati sredstva za socijalnu skrb za obrazovanje, jer osobe sa invaliditetom trebaju živjeti punim životom i u svim segmentima društva. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Kozina. **Kozina, Stjepan (HSU)** Vi ste potpuno u pravu što se toga tiče. Ja smatram da upravo ovo što smo mi dali nadležnost ovom odboru da on nas kontrolira mislim da ćemo ozbiljnije prići materiji i da će naša odgovornost biti znatno, znatno veća. Ja se bar duboko nadam. Evo hvala gospođe i gospodo zastupnici sad bi bilo primjereno prekinuti